Hvala.Prisutno je 143 narodna poslanika.S obzirom na to, poštovani poslanici da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu, 23. novembar 2016. godine sa početkom u 17,35 minuta kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini, te vas molimo da ponovimo utvrđivanje kvoruma.Ubacite svoje kartice u poslaničke

jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 157 narodnih poslanika i da imamo uslove za odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u

narodni poslanici, dobila sam obaveštenje od službe Narodne skupštine da je usvajanjem više amandmana na tekst Predloga zakona nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese novi amandman kojim se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno, kao i sa tekstom Predloga zakona.Radi toga određujem pauzu u trajanju od 15 minuta i molim da se odmah sastanu Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i da podnesu potreban amandman, odnosno izveštaj.Sednice odbora će se održati u sali II u parteru Doma Narodne skupštine.(Posle Pre nego što nastavimo sa radom, molim da utvrdimo kvorum.Molim poslanike da sednu i da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika.Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u

stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u

143, protiv – pet, uzdržanih – 14.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

– četiri, uzdržano – 11.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.Peta

odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.